кворум. Откривам заседанието.(Звъни.) Уважаеми колеги, днес страната ни скърби за жертвите от наводненията в Бургаско. В община Камено е Ден на траур в памет на загиналите. Нека изразим нашите най-дълбоки съболезнования и съчувствия към техните семейства и близки по повод тежката загуба. Солидарни сме със скръбта и болката им и ги уверяваме, че не са сами в тези мигове на изпитание. Искрено сме съпричастни и към всички жители на засегнатите от бедствието райони. Най-важното в момента е държавните органи, местната власт и гражданите да обединим усилията си за преодоляване на последиците от водната стихия. Нека с едноминутно мълчание да почетем паметта на жертвите.

С писмото е поискана информация във връзка с изготвянето на програмата, която да се предостави до 13 ноември 2017 г. Писмото е изпратено на всички постоянни комисии на Народното събрание.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

№ 702-01-28, внесен от Министерския съвет на 10 октомври 2017 г. На свое заседание, проведено на 19 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерския съвет на 10 октомври На заседанието присъстваха от администрацията на Министерския съвет: господин Красимир Божанов – директор дирекция „Модернизация на администрацията”, и госпожа Юлиана Чолпанова – експерт в дирекция „Модернизация на администрацията”. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Божанов, който посочи, че с него се въвежда принципът на служебно събиране на информация относно съдебния статус на физическите лица. Предлага се справката за свидетелството за съдимост да се извършва чрез служебен обмен на информацията между администрациите. Със Законопроекта се цели значително намаляване на административната тежест за бизнеса и за гражданите, като се спести време и разходи във връзка с предоставянето на информация относно съдебния статус на гражданите. Промените ще засегнат 68 закона, в които се съдържа изискването за представяне на свидетелство за съдимост пред администрацията. Господин Божанов отбеляза, че предлаганият Законопроект е в изпълнение на един от основните приоритети, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 - 2020 г. – намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса. В дискусията взеха участие народните представители Хамид Хамид, Пенчо Милков и Христиан Митев, които изразиха подкрепата си за Законопроекта. Господин Митев посочи необходимостта от прецизиране на термина „съдебен статус” между първо и второ гласуване.

предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност,

Откривам разискванията. Изказвания? Господин Цонев – заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи този Законопроект. Централна част в нашата икономическа заемат именно действията в посока намаляване на административното регулиране и административния натиск върху бизнеса. В предизборната кампания ние проведохме над 50 срещи с бизнеса, в това число и с Американската търговска камара, с големите български работодателски организации и с всички регионални структури на бизнеса. Искам да Ви кажа, колеги, че тази стъпка е в правилната посока, но е категорично недостатъчна. Това го чухме от устата на всички бизнес структури, с които говорихме, и една от основните пречки пред икономическото развитие на България е именно административният натиск. В тази посока аз предлагам на колегите от ГЕРБ да помислят за много по-широки стъпки и за много по-дълбоки промени, защото, както ще видите при макроикономическия анализ на бюджета, който сте внесли, икономическият растеж не се дължи на инвестиции. Икономическият растеж се дължи на други фактори, но не и на инвестиции. Трайният икономически растеж е този, който е стъпил върху инвестиции. Инвестиции в страната няма главно поради тази причина, че административният натиск върху бизнеса е прекалено голям. И ако употребявам термина „административен натиск“, то е от уважение към тази трибуна, за да не кажа „административен рекет“, „произвол“ и така нататък. Но бизнесмените употребяват точно тези думи. Всъщност, няма нужда да Ви го припомням, защото всички Вие имате ежедневно среща с бизнеса и знаете, че това е така. Това е натрупано в годините, натрупано е при различни управления, за да бъдем почтени към колегите, които го внасят, но тази стъпка е крайно недостатъчна, бих казал дори, че е малко несериозно цял един Законопроект за една мярка отменяне на искането за свидетелство за съдимост. Твърде много са посоките, в които трябва да работим. Дори ние, от ДПС, смятаме, че в много отношения трябва да се обърне посоката на получаване на разрешителни за инвестиции. Ще Ви припомня само, че първата среща на американския президент Доналд Тръмп, след като беше избран, беше с крупни американски крупни американски инвеститори, на които той каза буквално следното: „Америка и държавата ще даде в една папка разрешителните за инвестиции на всеки от Вас, който иска да прави инвестиция в страната.“ Ще даде! Няма да си ги търсите, няма да ги получите, няма да чакате месеци, години, няма да Ви бъдат обжалвани разрешителните – пак с години, и така нататък, и така нататък. Много впечатляваща беше срещата ни с Американската търговска камара, където от няколкомилиарден бизнес казаха буквално: „Единствената пречка да не увеличаваме инвестициите и работните места е именно административното регулиране на бизнеса.“ И ни дадоха десетки примери. Показаха ни как една инвестиция по пътя към реализация остарява иновативно, когато получи разрешението да бъде реализирана. Тя вече не е актуална. Така че трябва наистина в тази посока всички да поработим

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Цонев, аз споделям Вашите основни изводи, както и апела Ви за това тази работа да продължава. Поисках реплика главно заради уточнение, за да уточня, че това е един от първите законопроекти, с който прилагаме тази мярка и изпълняваме правителствена програма и предизборните ангажименти, които ГЕРБ пое. Тя е първа мярка и касае само свидетелствата за съдимост. Но уточнявам, че с този Закон всъщност променяме 68 други закона. Това се налага, защото, да кажем, свидетелството за съдимост се изисква на още 68 основания, в 68 процедури. По отношение на другите книжа, които обичайно се събират в процедури, които касаят административното обслужване на гражданите и на търговските дружества, съответно ще има следващи такива стъпки.

по-голяма степен на обобщение да се премине?“ Мисля, че това за този случай е обоснован подход. Вярно е, работата ще продължи и много скоро съветът, който работи в Министерския съвет, под ръководството на вицепремиера Томислав Дончев, ще внесе следващия

заповядайте, господин Цонев. ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Кирилов, благодаря Ви за репликата. Очевидно мислим и работим в една посока в тази област.

Вие казахте, че 68 закона се променят, в някои области стигнахме до 86, които трябва да се променят. Действително е много сложна материята, действително е много сложна работата – затова ние смятаме, че трябва да се изготви нов закон, в който да се опитаме да направим това, за което говорих преди малко. Да се опитаме държавата да поеме ангажимента да дава определен тип разрешителни за инвестиции, като те да бъдат регламентирани – кои органи ги дават, в какъв срок, включително и със санкции за тези, които бавят издаването на разрешителни за инвестиции, включително, ако трябва, и с въвеждане на мълчаливо съгласие там, където това е необходимо. Ако ние разчистим пътя на инвеститорите, бъдете абсолютно сигурни, че икономическият растеж в страната ще бъде сегашният Срещнете се с всички работодателски организации, срещнете се с бизнеса – ще Ви го потвърдят едно към едно. Дори ще Ви извадят папки с инвестиции, които не могат да направят поради това, че трябва да чакат

демократите, родолюбците, прагматиците, технократите от Политическа партия „Воля“, ще подкрепим този Законопроект. Ще подкрепим и всяка друга инициатива, свързана с намаляване на бюрокрацията и административния натиск или рекет, както казват нашите колеги, върху бизнеса. Да, данъчните закони в България са добри, само че не виждаме ръст на инвестициите. Това е по две причини: ширещата се корупция – виждам, че също има консенсус да се борим с нея, и другата е така нареченият „административен рекет“. Тук ще има подкрепа от нашата формация, но считаме, че това е абсолютно недостатъчно. В нашата предизборна програма сме заложили много по-тежки форми за подобряване на средата от гледна точка на корупция и административен натиск. Тук ще добавя, че сме готови на диалог, чрез който да подобрим, да разширим действието на Вашия Законопроект. Преди малко беше казано – ако трябва, някъде да заложим на правилото на мълчаливото съгласие. Не „ако трябва“ – абсолютно задължително е, и не „някъде“, а навсякъде то да бъде наложено. Дори само това нещо Дори само това нещо би отпушило многократно инвестиционния процес в България и съответно би променило средата на работа и на живот на всички български граждани. Тук имате

ни над 200 срещи с най-големите работодателски организации, с най-големите търговски камари, включително и американската, и много други, всички тези хора, представители на огромен бизнес – и български, и чуждестранен, на практика ни казваха точно това: трябва да се промени средата, за да може да се отпушат инвестициите – това многократно ще промени приходите в хазната и съответно възможностите за много други социални разходи, за подобряване според нас на престъпно ниските нива на доходи в България – пенсии, заплати. Виждате, че ежедневно сме затрупани с инициативи, със стачки, с протести, свързани с тези доходи. Виждаме, че са престъпно ниски нивата на сигурност на живеещите в България – ежедневно ограбване, тормозене, малтретиране, защото секторът „Сигурност“ е демотивиран да работи. Ниските доходи в този сектор водят до демотивация на полицаите, на служителите в другите сектори. Това всъщност води до ширещата се престъпност и до невъзможност българските граждани да живеят свободно в собствената си държава. Обратно на престъпно ниските нива на сигурност и на доходи, виждаме престъпно високи нива на корупция, престъпно високи нива на административен

Няма. Други изказвания?

Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 5 октомври 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г. На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването професор Николай Петров, заместник-министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други. Списъкът с присъствалите гости на заседанието се прилага към пълния стенографски протокол от заседанието. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от вносителя професор д-р Анелия Клисарова. Тя запозна народните представители с целите на Законопроекта, а именно допълнение на разпоредбата на чл. 106а от Закона за лечебните заведения, уреждаща субсидирането на лечебни заведения за извършваните от тях медицински дейности, за които е предвидено със закон или с друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването. Допълнението предвижда включване на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона, с което според вносителите се цели да се осигури равен достъп до лечение на пациентите във връзка с медицинските дейности, финансирани по реда на методиката. Професор Клисарова уточни, че приема бележките в писменото становище на Министерството на здравеопазването по настоящия Законопроект, и изрази готовност за прецизиране на текстовете между двете гласувания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По разглеждания Законопроект подкрепа са изразили в постъпили писмени становища: Министерството на здравеопазването – подкрепа по принцип, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи. Българският лекарски съюз е изразил подкрепа по принцип в писмено становище. Министерството на финансите не подкрепя Законопроекта поради посочени в писменото становище мотиви. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване Комисията по здравеопазването единодушно, с 20 гласа „за“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г.“ Благодаря Ви, госпожо Дариткова. Откривам разискванията по Законопроекта. Имате думата за изказвания. Госпожо Клисарова, заповядайте. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Както беше казано в Доклада от д-р Дариткова, искаме промяна в чл. 106, ал. 1. Защо искаме тази промяна? Защото в момента не съществува хармонизация между нормативните актове, или болниците по чл. 5, ал. 1 не могат да получават субсидии от Министерството на здравеопазването. Искаме да бъде добавено в чл. 106, ал. 1, че тези болници също трябва да получават такава субсидия от Министерството на здравеопазването съгласно наредбата, която е изготвена. Какво целим с това? Равнопоставеност между лечебните заведения, така че всеки да има право да получава тази необходима субсидия от Министерството, и равнопоставеност между пациентите. Искам да подчертая, че в момента за пациенти, които попаднат в тези болници по пътека например 206: за краниотомии, неиндицирани от травма, лекуване чрез съвременни технологии – невронавигация, невроендоскопия

Тази промяна ще доведе до справедливост, така че всеки пациент да може да бъде лекуван в болницата, която си е избрал, и съответното лечебно заведение да получи средства за извършената от него дейност. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ:

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Аз мисля, че още вчера се получи един впечатляващ консенсус по този Законопроект. Искам само да допълня на един по-разбираем език извън алинеите, че се дава възможност за достъпност на български пациенти много съвременни, високотехнологични форми на лечение, и то до лечебни заведения, които са абсолютно подготвени, каквато е Военно-медицинска академия например, да извършват този метод на лечение. Това е празнота в Закона, която трябва да бъде хармонизирана, за да има действително равен достъп на всички български граждани до тези животоспасяващи форми на лечение. Смятам, че всички ние с голямо задоволство ще подкрепим този Законопроект. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Реплики? Няма. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г. Гласували

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:

от Комисията по земеделието и храните да представят доклада. Заповядайте. Благодаря, господин Председател.

Уважаеми народни представители гласуваме допускане до залата на предложените трима представители на Министерството. Гласували

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерския съвет на 26 септември 2017 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 октомври 2017 г., на което обсъди цитирания Законопроект. В заседанието на Комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – д-р Цветан Димитров – заместник-министър, д-р Лора Лора Джупарова – директор на дирекция „Политики в агрохранителната верига“, Ася Стоянова – директор на дирекция „Правна“, и Диана Филева – главен юрисконсулт в същата дирекция. От Центъра за оценка на риска по хранителната верига присъства д-р Илиян Костов – заместник-директор, както и представители на браншови и неправителствени организации. Законопроектът беше представен от заместник-министър Димитров. Законопроектът определя общите изисквания към безопасността на храните, към бизнес операторите от хранителния сектор и към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни.

Въвеждат се процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни. Предвидено е създаването на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, който БАБХ ще поддържа на интернет страницата си. Предвидено е също създаването на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални и изворни води и на публичен регистър на пуснатите на пазара храни, за които компетентен орган е Министерството на здравеопазването. Регламентирани са основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните. Бизнес операторите, които произвеждат, преработват и търгуват ще са длъжни да предлагат храни, етикетирани в съответствие с новите европейски изисквания. Предвижда се информацията за храните, включително включително информацията на етикета, да се представя на български език. Няма да се допуска допълнително облепване на етикетиран продукт с информация, различна от първоначалната, или по начин, който прикрива дори част от първоначалното етикетиране. В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че ще подкрепят Законопроекта, но изразиха становището, че регламентацията на натуралните минерални и изворни води по-скоро

търговски съобщения, насочени към детска аудитория, в които участват деца или представят деца, консумиращи тези храни. Въвежда се забрана и по отношение рекламирането на храни и напитки, съдържащи съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект като мазнини, трансмастни трансмастни киселини, сол и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене. Регламентирани са още: общите изисквания към храните, които се пускат на пазара; изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор; процедурите за регистрация или одобрение на обекти за производство и търговия с храни; условията и редът за пускане на пазара за първи път на храни със специално предназначение и на хранителни добавки; условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения на храни. За първи път се регламентират изискванията за търговия с храни от разстояние. Въвежда се регистрация на превозните превозните средства за транспортиране на храни от животински произход и на храни от неживотински произход като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. Регистрацията ще се удостоверява със стикер. От обхвата на Законопроекта изрично е изключено първичното производство, приготвянето и съхранението в домашни условия на храни за лична консумация. Предвидено е специфичните изисквания към групи храни, към конкретни храни и към тяхното производство, преработка и дистрибуция да се определят с наредби на Министерския съвет. Националните мерки също ще се въвеждат с наредби на компетентните министри. Създава се постоянен постоянен Консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който ще подпомага министъра при изпълнение на правомощията му, свързани с признаването и пускането на пазара на натурални минерални и изворни води. Съставът, функциите и редът за осъществяване на дейността на Съвета ще бъдат определени от Министерския съвет. Предвидено е и създаването на Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор „Храни”, с участието на представители на всички заинтересовани страни. Определени са правата на браншовите организации на производителите, преработвателите и дистрибуторите на храни и критериите, по които ще бъдат допускани за участие в съвета. Актуализирани са текстовете по отношение на Помирителната комисия към министъра на земеделието, храните и горите, която съдейства съдейства за извънсъдебното разрешаване на спорове между бизнес операторите, за спазването на добрите практики и за недопускането на нелоялни търговски практики. Предвижда се повишаване на размер на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на Закона. В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че ще подкрепят Законопроекта, но изразиха становището, че регламентацията на натуралните минерални и изворни води по-скоро следва да бъде в Закона за водите. Отбелязаха още, че част от разписаните процедури следва да бъдат обект на подзаконови нормативни актове, а не на Закона. От парламентарните групи на ГЕРБ и на „Воля“ подкрепиха Законопроекта. От Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България се обявиха категорично против Законопроекта в частта му „бутилирани води“. Според тях Законопроектът в тази част принципно се различава от първоначално нотифицирания вариант, подкрепен от индустрията. Посочиха, че в частта „бутилирани води“ съществува терминологично и смислово несъответствие както с европейските дефиниции, така и с действащи норми на Закона за водите, което ще създаде правна несигурност и предпоставки за административен произвол. Заявиха още, че в частта „бутилирани води“ липсва оценка на въздействието на промените и не е извършена и не е извършена консултация със заинтересованите страни. От Българската стопанска камара и от КРИБ напълно подкрепиха становището на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. От Съюза на безалкохолната промишленост в България подкрепиха Законопроекта и се обявиха против становището на останалите представители на бранша. От Националния браншови От Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите и от Асоциацията на млекопреработвателите в България категорично подкрепиха Законопроекта и заявиха, че новите правила ще спомогнат за борбата с нерегламентираното производство и дистрибуция на храни. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 19 гласа „за”, без „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за храните, № 702-01-18,

Заповядайте, госпожо Дариткова.

представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на неправителствени организации и браншови организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министъра на земеделието, храните и горите. Господин Димитров посочи като основание за изготвянето на нов Проект на Закон за храните многобройните изменения, които са направени по действащия Закон за храните от 1999 г., както и настъпилите промени в европейското и българското законодателство. Акцентира върху новостите на Законопроекта, а именно въвеждането на процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни; създаването на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални и изворни води и на публичен регистър на пуснатите на пазара храни. Регламентират се основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните, като информацията за храните, предлагани на територията на Република България, включително информацията на етикета, трябва да се представя на български език. Предвижда се въвеждането на изрична забрана да се рекламират генетично модифицирани храни и храни, за които има въведени ограничения за употреба от деца чрез реклами и други форми на търговски съобщения. Също така се уреждат условията и редът за пускане на пазара в Република България за първи път на храни със специално предназначение и хранителни добавки, условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни. За първи път се уреждат изисквания при търговия с храни от разстояние или интернет търговията; въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход, хляб, брашно, хлебни и сладкарски изделия. Предвидено е създаването на постоянен Консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който да го подпомага при изпълнение на правомощията му, свързани с признаването и пускането на пазара на натурални минерални и изворни води. Заложено е и създаването на Национален съвет по храните. Становището на Министерство на здравеопазването бе изложено от заместник-министъра - госпожа Светлана Йорданова. В него се изразява позиция, че се припокриват функции и дейности между Българската агенция по безопасност на храните регионалните здравни инспекции, което според Министерството представлява тежест за операторите по хранителната верига и за държавния бюджет. Припокриването на дейностите се изразява в това, че двата контролни органа извършват контрол за съответствие с изискванията на едно и също основно

(ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите. Разпределянето на контрола по хранителната верига в двете институции е финансово неефективно и по отношение на провеждания лабораторен контрол на храни, водещ до значителни разходи за поддържането на лаборатории със съответната акредитация. Възможност да представят становищата си и устно пред Комисията по здравеопазването бе дадена на госпожа Мариана Кукушева, председател на Управителния съвет на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите; на госпожа Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България; на господин Васил Стоименов, заместник-председател на Управителния съвет на Съюза на безалкохолната промишленост в България; на господин Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България; на господин Добри Митрев, заместник главен секретар на Българската стопанска камара и на магистър фармацевт Светослав Крумов, главен секретар на Българския фармацевтичен съюз. Въз основа на извършено гласуване при следните резултати „за” – 11, без „против”, „въздържали се” – 8, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г.“ Благодаря Ви, госпожо Дариткова. И последния доклад, който имаме от комисия по този Законопроект, е на Комисията по икономическа политика и туризъм. Моля, представител на Комисията – заповядайте. ДОКЛАДЧИК

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД по Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 18 октомври 2017 г., разгледа и обсъди Законопроекта за храните, внесен от Министерски съвет. На заседанието присъстваха от Министерство на земеделието, храните и горите: д-р Цветан Димитров – заместник-министър, Лора Джупарова – директор на Дирекция „Политики в агрохранителната верига“, Ася Стоянова – директор на Дирекция „Правна“, д-р Любомир Кулински – директор на Дирекция „Контрол на храните“; от Българската агенция по безопасност на храните: д-р Илиян Костов – заместник-директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига; от Българската стопанска камара: Добри Митрев – заместник главен секретар; Марияна Кукушева – председател на Управителния съвет на Национален браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите; Марияна Чолакова – изпълнителен директор на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти; Димитър Зоров – председател на Асоциацията на Асоциацията на млекопреработвателите в България; Васил Стоименов – заместник-председател на Съюза на безалкохолната промишленост в България; от Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България: Жана Величкова – изпълнителен директор; от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България Йордан Матеев – изпълнителен директор на Сдружение за модерна търговия, и Николай Даскалов – юрист в Сдружение за модерна търговия; от Френско-българска търговска и индустриална камара Весела Тодорова-Мозетиг – директор; Законопроектът бе представен от заместник-министър Димитров. Според вносителя целта на предложения нов Закон за храните е да гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните и да осигури прилагането на правото на Европейския съюз и националните мерки в областта на храните. Законопроектът е изготвен с участието на заинтересовани страни. Със Законопроекта се определят компетентни органи на национално ниво и условията за осъществяване на официален контрол върху храните. Предвиждат се процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни, регламентират се основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните. Предвижда се изрична забрана за реклама на ГМО храни. Регламентират се изискванията при търговия с храни от разстояние и се въвежда режим на регистрация на превозните средства, които транспортират храни. Създава се постоянен консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който го подпомага при изпълнение на функциите му, свързани с пускането на пазара на натурални минерални и изворни води.

които се налагат за нарушаване на разпоредбите по безопасност на храните, като техният размер е определен в зависимост от степента на обществена опасност на нарушенията. Със Законопроекта се отменя досега действащия Закон за храните и се правят съответстващи изменения в други четири закона. Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието, както и справките по чл. 76, ал. 1, точки 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Законопроектът е нотифициран, като според вносителя бележките от нотификацията имат главно технически характер. Според становището на КРИБ Законопроектът не отстранява съществуващите проблеми и несъответствия с европейското право и ще доведе до тяхното задълбочаване. Предлаганите разпоредби създават терминологична неяснота и разминаване със законодателството в областта на управлението на водите. Липсва яснота как ще бъдат уредени заварените случаи и как ще бъдат защитени направените инвестиции от бизнеса. Приемането на Законопроекта ще повлияе негативно върху инвестиционния климат и няма да доведе до закриване на процедурата по нарушение срещу страната. Допуснати са и следните несъответствия – неспазване на изискването за предварителна нотификация на законов текст в пряка връзка с хармонизирано европейско право, и липса на оценка на въздействието в частта за бутилираните води. Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България и Българската стопанска камара изразяват несъгласие с предложените в Законопроекта разпоредби в частта за бутилираните води. Съюзът на безалкохолната промишленост в България подкрепя Законопроекта без забележки. последвалата дискусия, която се проведе главно между представителите на браншовите организации, бяха застъпени изложените по-горе позиции. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 11 народни представители, и 6 гласа „въздържали се”, без гласове „против”, „против”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г.“

Не виждам. Откривам разискванията по внесения Законопроект за храните. Имате думата, уважаеми народни представители, за изказвания. Заповядайте, Заповядайте, госпожо Бъчварова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да започна с това, че ние изразяваме нашата положителна оценка спрямо изработването на изцяло нов Закон за храните, който е предложен от Министерския съвет. Факт е, че действащият досега Закон за храните е от 1999 г. и в този дълъг период от време той беше хармонизиран, променян, съгласуван, но, така или иначе, сега действащия Закон трудно биха могли да се отразят несъответствията, които има вече с европейското законодателство и динамичната законодателна среда, в която проблемът за храните се развива през последните години, особено от страна на Европейската комисия и законодателството по нея. От тази гледна точка в Закона за храните, който е съгласуван и върху който са работили много от браншовите организации, ние подкрепяме една голяма част от предлаганите промени и тези промени са в посока, без да повтарям докладите, регистрационен режим за откриване откриване на обект, който се занимава с храни, не само производство, но търговия, а също така и дистрибуция. Приемаме също така промените и предложенията, които се правят във връзка с регистрация на транспортните средства, защото досега в законодателството този въпрос въобще не беше решен, че се използват разнообразни транспортни средства именно за превоз на храни. Подкрепяме също така етикетирането, като един от елементите, който има регламент за това какво се предлага на българския пазар. Особено за храни, за които е необходим превод, етикетирането е важна част от информацията, която всеки един потребител търси, когато съответно се явява и отива в магазина като краен потребител. Важно е също така да се отбележи, че в самия Закон за храните има доста добра координация между различните ведомства с цел именно осъществяването на този контрол, който всички български потребители очакват, за да може на българския пазар да нямаме проблеми по отношение на предлагането на стоки и услуги. С положителните елементи в Закона, които са водещи и които са основни, за които ние съответно изразяваме нашата подкрепа, има доста въпроси, които искам да поставя и които между първо и второ четене трябва да бъдат трябва да бъдат под някаква форма коригирани, защото се създават предпоставки за двусмислие, създават се предпоставки също така да няма достатъчно добра координация между различните ведомства, което и сега се случва. Затова едно от нашите предложения е да има максимално дълъг срок между първо и второ четене за даване на предложения, за да могат наистина въпросите и проблемите, които на този етап виждаме, да бъдат отстранени.

А тук въобще наредби, които ще бъдат част от политиката на Министерството на земеделието, храните и горите чрез наредба на министъра или чрез наредба на Министерския съвет. Тоест, конкретизирането на точно какви наредби трябва да има ангажимент Министерството, са една са една основна и важна част, която ние смятаме, че е задължително да бъде коригирана. Вторият въпрос, който също искам да поставя, е свързан с въпроса за санкциите. Те се увеличават четири, пет, шест пъти спрямо сега действащите санкции, като като съответно тези санкции не са обосновани и защо от 50 лв. стават 5000 лв. В същото време санкциите за ГМО-продуктите се намаляват с 10%. Това също някой, ако може да обясни защо се случва? Те са високи – вярно, но защо едните санкции увеличаваме в пъти, а пък другите – намаляваме? В края на краищата, въпросът е тези санкции да бъдат обективни, освен това да има и достатъчно голяма събираемост, което не е факт и за сега действащите санкции. Може би Министерството, ако успее да ни каже за санкциите, които са в Закона, каква е събираемостта, можем да се ориентираме дали съответно тези санкции ще изиграят своята роля. На мен ми прави впечатление в законодателството, особено в областта на земеделието, една постоянна подмяна на това кои са национално представените браншови организации. В почти всички закони – Закон за тютюна, Закон за животновъдството, ние казваме кои са национално представените спрямо тези закони, тъй като закон за браншовите организации няма и ние тук казваме, че създаваме национален съвет, който ще осъществява координация на държавната политика. Извинявайте, колеги, много органи започнаха да координират държавната политика в областта на храните – агенции по храните, в Министерството – дирекции, сега тук създаваме национален съвет. В самите мотиви на Закона се казва, че в този национален съвет могат да участват всички заинтересовани страни. Да, ама не е точно така, защото заинтересованите страни трябва да отговарят на три условия, които са кумулативни. представляват или да имат оборот от това, на което са представители, най-малко 50% от стоките и услугите. Второ - да са поне три години регистрирани, и третото нещо, което се казва, че те трябва да имат публичен уебсайт, тоест няма да има достатъчно широко представителство, защото заинтересованите страни са много повече от тези, които ще бъдат, ще отговарят на тези три условия. Считаме, че тук е необходимо едно прецизиране от гледна точка именно на факта, че ако този съвет трябва да изпълнява функции по политиката, а не координация на политиката, защото, пак казвам, координацията е нещо, което и сега се осъществява, и този този Закон за храните също предвижда такава координация, но той трябва да бъде консултативен съвет и да дава препоръки, а не да координира. Това също е доста сериозно сериозно притеснение от гледна точка на функциите на съвета. Може би по този начин се стреми някак си да се замажат отговорностите, защото щом съветът ще координира, другите какво правят? Трябва да изпълняват? А храните не са в ситуация, в която трябва и могат да се допускат грешки, за да могат след това да бъдат изправени. Искам да обърна внимание върху две нови предложения в Закона за храните, които са свързани с хранителните добавки като нов раздел в Закона за храните, а също така и предложението водите да влязат като раздел в Закона за храните. Слушах внимателно докладите на колегите от Икономическата комисия, също така и от Здравната комисия, където се е обсъждал този въпрос. Оставам с впечатлението, че тези въпроси не са дискутирани достатъчно на ниво Министерски съвет и между ведомствата, защото в комисиите се водеше наистина една ожесточена битка какво е нотифицирано, кое не е нотифицирано.

трябва да намерят своето разрешение, но то трябва да бъде по начин, по който да създаде предпоставки европейските регламенти и директиви да бъдат правилно преведени и съответно в българското законодателство да намерят своето решение. Всичко останало ще доведе до ситуация, в която няма да имаме или никаква регулация, или тя ще бъде на ниво, което ще създаде предпоставки за осъществяване на какъвто и да е контрол. Считаме, че

Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Професор Михайлов, заповядайте.

госпожо Председател. Уважаеми колеги, искам да обърна Вашето внимание върху един проблем, който стана обект на дискусия в Здравната комисия и който, мисля, че е особено сериозен в обработката и предлагането на този Закон, който е изключително важен за страната. Това е Раздел ІІІ, който касае храни, и то специални храни, между които и храни, които се използват при интензивно мускулно натоварване. натоварване. Споделям това като специалист по клинична медицина. За тези от Вас, които не се интересуват – в това явление „фитнес мания“, което вече залива всички страни в глобалния свят, включително и България, се използват много храни и хранителни добавки. В някои от тях съществуват компоненти, които надвишават многократно опасни и с много странични ефекти молекули, които се намират в медикаменти, които са на специален контрол. За съжаление обаче, в Раздел чл. 79 и чл. 78, т. 2 е вписано, че компетентният орган за регистрация и изпълнение на този вид храни е единствено директорът на Българската агенция по безопасност на храните, и в ал. 10 единствено е записано, че при необходимост той може да сезира други институции. Това е въпрос на едно много внимателно взаимодействие между Министерството на земеделието, храните и Министерството на здравеопазването. Трябва внимателно между първо и второ четене да бъдат направени необходимите професионални корекции, за да може този Закон наистина да бъде полезен на нашето общество в посоката, която коментирам в момента пред уважаемите народни представители. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми професор Михайлов. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Господин Жаблянов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз лично се учудвам, че дискусията по един такъв всеобхватен Законопроект, какъвто е Законът за храните, е доста скромна. Ако обърнем внимание върху обема на отношенията, които регулира Законът за храните, ще установим, че става въпрос за един огромен сектор – не само от търговията, производството, обществения живот, здравето на гражданите, тоест Закон с изключителен обхват. Не смятам, че темите и отношенията, които се регламентират в този Законопроект, би следвало да преминават при практическо отсъствие на дискусия. Ако е необходимо – и аз съм убеден в това, след малко ще посоча и примери от текста, с който се запознах, ако е необходимо, и струва ми се задължително, да се увеличи времето между двете гласувания на Законопроекта. Искам да обърна внимание върху един от аспектите, който имах възможност да погледна. Става въпрос за така нареченото „транспортиране на храни“ и регистрацията на транспортните средства. Може би е добре в тази посока да има становище и на Комисията по транспорт, защото това, което се предлага… Само преди половин час облекчихме административната тежест върху бизнеса, като премахнахме свидетелството за съдимост. Ако погледнете главата в Законопроекта за регистрация на превозните средства за храни, ще разберете за какво става въпрос. Всяко превозно средство, което ще транспортира храни, получава стикер. Компетентен орган да издаде стикера е директорът на Областната дирекция по безопасност на храните. По какъв начин директорът на тази дирекция установява как изглеждат въпросните превозни средства, на какви критерии отговарят, какви храни ще превозват, има ли в съответната търговска сфера в определен район на страната други превозни средства, които, ако тези не бъдат регистрирани, могат да поемат търговската дейност, какви са критериите, по които ще бъдат раздадени стикерите? На всичкото отгоре се предвижда и при промяна на собствеността на транспортното средство да се регистрира наново като транспортно средство, което превозва храни. Каква е връзката, уважаеми народни представители, между промяната на собствеността и предназначението, с което е регистрирано съответното превозно средство? Струва ми се, че така, както са записани тези условия, създават предпоставки за онова явление, за което пишем тук законопроекти и водим често пъти безсмислени спорове и разговори, само с едно изискване. Аз не съм убеден, че областните директори на дирекциите по контрол на храните могат да бъдат, независимо че Законът ги прави компетентни органи, компетентни в действителния смисъл на думата да удостоверяват превозните средства. Всички Вие сте запознати, че в отдалечените райони на страната – гранични райони, малки населени места, общини, с едно транспортно средство се извършва транспорт на храни, на хляб, на месо, често пъти на други хранителни хранителни стоки, на нехранителни стоки. И какво, ако те не получат съответния стикер? Създават се условия за следното: или компетентният орган трябва да си затвори очите и да раздаде стикери, грубо казано, подред, за да могат транспортните средства да осигуряват доставките, или ако приложи критериите, които най-вероятно ще бъдат разписани, цели райони – гранични и други населени места, да останат без доставки. Затова призовавам, когато приемаме закони и се подготвят законопроектите, освен актуалните

предлагам по някакъв начин да се има предвид и реалното състояние на един или друг сектор от обществения и икономическия живот в страната, защото ние сами създаваме условия за явления, които след това се опитваме да пресичаме по някакъв начин. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Петров.

Ние от групата на „Обединените патриоти“ ще подкрепим Закона за храните. Имаме една забележка, която ще внесем между първо и второ четене. между първо и второ четене. Тя касае чл. 79, ал. 10, където се описва процедурата, при която се извършва контрол на хранителните добавки при тяхната първа регистрация. Ние ще искаме, както и при предишното внасяне на Закона, да се прецизират текстовете и да бъде внесена яснота как, по как, по какъв начин – ясно и точно, се проверява химическият състав на добавките, дали той отговаря на това, което е написано в сертификатите? И това да не става при необходимост, а при друг вид процедура, която предстои да уточним между двете четения, така че да не се допуска възможност хранителни добавки да влизат на пазара и после да се следят

качеството на хранителните добавки и техния състав, който се доставя на пазара. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Петров. Реплики към изказването на господин Петров?

На следващо място е прилагането на правото на Европейския съюз и на националните мерки в областта на храните и намаляване на сивия сектор при приготвянето, преработката и дистрибуцията на храните. Както стана дума от преждеговорившите, със Законопроекта се определят компетентните органи на национално ниво и условията за осъществяване на официалния контрол по отношение на храните. Това са Българската агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието, храните и горите и регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването. Със Законопроекта се предвижда изготвянето на процедури за регистрация и одобрение на предприятия за преработка, производство и дистрибуция на храни. Освен това се предвижда да бъде изготвен регистър, който да бъде национален и публичен, на всички бизнес оператори бизнес оператори и одобрени или регистрирани предприятия. Едно от основните неща в Законопроекта е регламентирането на основните изисквания по отношение на опаковането, представянето, етикетирането и рекламата на храните, като бизнес операторите са задължени предоставянето на храните до крайния потребител, тези храни да бъдат етикетирани съгласно изискванията на Регламент 1169 от 2011 г. на Европейския парламент и Съвета. Едно от нещата, които са включени в тези текстове, е изричната забрана да се рекламират генетично модифицирани храни и храни, за които има въведени ограничения за употреба на лица чрез реклами и други надписи и действия. Тук е мястото да се отбележи, че в този Законопроект има нещо ново, което досега ни е липсвало в законодателство, а именно регламентирането на търговията с храни от разстояние. Това е нещо много важно, защото през последните няколко години всички сме свидетели на това как този вид търговия съпътства постоянно нашето ежедневие. С тези текстове се дава възможност на всички бизнес оператори, които имат желание да развиват такава търговия, да се ръководят от изискванията по този по този Закон и съответно всички потребители, които имат желание, да извършат онлайн покупки от съответните бизнес оператори чрез текстовете в този Закон. За пръв път в Закона се регламентират храните от банкиране и безвъзмездното предоставяне на храни. Хранителното банкиране е механизъм за приемане, съхранение и предоставяне на хранителни продукти от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза с цел осигуряване на хранително подпомагане на нуждаещите се лица. Както стана дума по-рано, въвежда се и регистрация на

Не на последно място, със Законопроекта се предвижда и повишаване на санкциите, налагани за нарушения на законодателството по безопасност на храните. Съгласно европейското законодателство санкциите, налагани от компетентния орган при неспазване на нормативните изисквания, трябва да бъдат ефективни и съответно нарушенията, за да имат възпиращ ефект. Действащите към момента санкции са въведени и през 1999 г. Те са променяни няколкократно, но размерът им не е съобразен с опасността, до която води съответното нарушение. Аз се придържам към колегите, които говориха преди мен, че между първо и второ разглеждане на Законопроекта срокът трябва да бъде максимален предвид на това, че може да има някои текстове, които трябва да бъдат добре прецизирани. Искрено се надявам, че чрез реализирането на Законопроекта ще бъдат постигнати заложените резултати, а оттам и повишаването на ефективността по отношение на официалния контрол

Благодаря, господин Михайлов. Подлагам на гласуване направената процедура от господин Райков за максимално удължаване на срока между първо и второ четене за Законопроекта за храните.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, тъй като започнахме с процедура по отношение на срока на законопроекти, правя предложение срокът за предложения между първо и второ четене за приетия във вчерашния ден, на 25 Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, на първо четене да бъде максимално възможният съобразно Правилника – 28 дни. Благодаря Ви.

Избира Спас Георгиев Гърневски за заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. 2. Избира Иван Стефанов Вълков за член на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.“

Избира Евгени Генчев Будинов за член на Комисията за политиките на българите в чужбина.“ Моля, гласувайте.

Гласували 116 народни представители: за 101, против 6, въздържали се 9. Предложението е прието.

и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Йорданка Иванова Фикирлийска като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. 2. Избира Иван Стефанов Вълков за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.“

Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието,

Освобождава Спас Георгиев Гърневски като член на Комисията по културата и медиите. 2. Избира Евгени Генчев Будинов за член на Комисията по културата и медиите.“ Моля, гласувайте.

2017 г. Давам думата на колега от Комисията по земеделието и храните. Заповядайте,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

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчен материал, № 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г.

Ася Стоянова – директор на дирекция „Правна“ и Диана Филева – главен юрисконсулт в същата дирекция. От Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол: Бистра Павловска – изпълнителен директор. Присъстваха също представители на браншови и неправителствени организации. Законопроектът беше представен от заместник-министъра Димитров, който подчерта, че с него се цели намаляване на административната тежест чрез оптимизиране на някои административни услуги и отпадане на част от изискуемите документи. Освен в Закона за посевния и посадъчния материал със Законопроекта се правят промени в

да могат да се подават писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Отпада разрешителният режим за производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал. Производство на посевен и посадъчен материал ще могат да извършват лица, регистрирани като земеделски стопани и сключили договор с притежателя на сертификат, когато сортът е защитен. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ще поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и посадъчен материал. Редът за регистрация ще бъде определен с наредба на министъра на земеделието, храните и горите. Отпада срокът на издадените издадените сертификати за лозовия посадъчен материал и забраната той да бъде търгуван след изтичането на срока на сертификата. В Закона за виното и спиртните напитки отпада разделът, регламентиращ правото на ново засаждане. Отпада необходимостта от представянето на документ за платени такси, когато плащането е извършено по електронен път. В Закона за горите отпада необходимостта от представяне на становище от съответната регионална дирекция по горите, което придружава искането за предварително съгласуване при учредяване право на строеж и при учредяване на сервитут за поземлени имоти в горските територии – държавна и общинска собственост. Отпада предварителното съгласуване със съответната регионална дирекция по горите на скиците или скиците-проект на имота при учредяване право на ползване и при промяна на предназначението на поземлени имоти до 50 декара, които не са публична държавна собственост.

като съдържанието и редът за неговото водене ще бъдат определени в наредба на министъра на земеделието, храните и горите. В Закона за лова и опазване на дивеча се предлага заявлението за изграждане на оградени площи да може да се подава писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Редица документи ще бъдат получавани по служебен път. Регистърът на издадените билети на Изпълнителната агенция по горите ще следва да стане публичен национален електронен регистър и ще бъде достъпен на интернет страницата на Агенцията. Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се отменя изискването за предоставяне на копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ за регистрираните по българското законодателство лица. Закона за опазване на земеделските земи се предлага при изграждане или разширяване на обекти върху земеделски земи от първа до шеста категория, за които се определят най-малко две площадки или трасета, площадките да се определят не с предварителен проект на подробен устройствен план, а със скици или скици-проекти, придружени с координати на чупките. Отпада изискването службата по геодезия, картография и кадастър да дава идентификатори на новообразуваните имоти, когато решението за промяна на предназначението е за част от имота. Разрешение за строеж ще може да се дава без да е извършено трасиране на границите. Предлага се одобряването на подробния устройствен план за определената площадка или парцеларния план по реда на Закона за устройство на територията да става едва след влизането в сила на решението за утвърждаване на окончателна площадка или трасе. Отпадат някои от документите при получаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя. Решението няма да се отменя, когато в тримесечен срок не е заплатена таксата за промяна на предназначението за обекти за държавни и общински нужди. Предлага се, когато изпълнението на инвестиционно намерение не може да се осъществи поради наложени с нормативен или с административен акт забрани, решението за промяна на предназначението да се отменя по искане на собственика на земята или на инвеститора на обекта, заплатената такса да се възстановява. Комисията за земеделските земи няма да обсъжда и да дава становища по искания за изработване на проекти на устройствени планове, когато се засягат земи от Държавния поземлен фонд. Закона за собствеността и ползването на земеделските земи отпада процедурата за бракуване на трайните насаждения. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия отпадат част от достъпните по служебен път документи, необходими за издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производството на тютюневи изделия. Закона за ветеринарномедицинската дейност отпада изискването за представяне на копие от дипломата и удостоверение за членство в Българския ветеринарен съюз на ветеринарните лекари при регистрацията на ветеринарномедицинското заведение. Прецизират се още следните документи: за регистрация на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти; за регистрация на транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински произход; за регистрация на търговци, които получават пратки, животни и продукти от животински произход; за регистрация на обекти за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора; за вписване в регистъра на производителите и търговците на средства за идентификация на животните; за одобрение на екипите за добив и съхранение на ембриони и яйцеклетки; за издаване на разрешение за провеждане на опити с животни; за разрешение за използването на странични животински продукти; за издаване на лиценз за производство, на лиценз за употреба и на лиценз за търговия на дребно за издаване на лиценз за превоз на животни. В Закона за животновъдството отпада регистърът на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко. В Закона за рибарството и аквакултурите отпадат част от следните документи: за признаване на организации на производители на риба и други водни организми; за признаване на браншови организации; за издаване на разрешително за стопански риболов; за регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми; за регистрация на център за първа продажба и за регистрация на регистрираните купувачи, извършващи първа продажба на продукти от риболов, извън регистрираните центрове. В последвалата дискусия народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че ще се въздържат да подкрепят Законопроекта, тъй като според тях, наред с промените, свързани с намаляването на административната тежест и оптимизирането на административните услуги, в Законопроекта има и редица предложения, които намират за смущаващи и които имат нужда от много по-внимателно разглеждане. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 11 гласа без “против” и 9 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г.“ Благодаря Ви, господин Мацурев. Уважаеми колеги, откривам разискванията. Има ли желаещи за изказване?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлага се промяна в дванадесет сега действащи закона. Целта, която си поставя Министерството, е облекчаване на административните процедури по отношение на бизнеса.

има предложения, които са много далеч от поставената цел, трябва да търсим възможности да ги коригираме и отстраним, защото те не са достатъчно добре обосновани и могат да създадат точно обратния прецедент. Няма да се впускам във всеки един от законопроектите точно какви проблеми сме видели извън поставените задачи в мотивите на вносителите, искам само да Ви обърна внимание на предложенията Първо, в Закона за виното и спиртните напитки. С огромно учудване установих, че се премахва цял раздел в Закона за виното и спиртните напитки, който се отнася за право за ново засаждане на лозя. За какво става въпрос? България има програма, свързана в областта на лозарството. До миналата година Изпълнителната агенция по лозата и виното продаваше права за презасаждане. С промяната или с отмяната на този текст, или на този раздел, означава, че оттук нататък ние не можем под никаква форма да създаваме нови лозя. Това е нещо, което нито един европейски регламент не го е постановил, за да кажем, че се присъединяваме или се придържаме към европейските регламенти. Въпросът е изключително сериозен и искам и искам между първо и второ четене компетентните представители от Министерството на земеделието, храните и горите да обяснят защо предлагат и защо имаме такава политика по отношение на лозарството

съгласуването при учредяване на сервитути и промяна на собствеността въобще от регионалните управления на горите. Досега те съгласуваха всяка една процедура например при

намалява от гледна точка на място, какви са изискванията и каква е дадеността в съответната територия. Друго нещо, което ми прави впечатление – отново промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, въпреки че

вече не се иска разрешение от Министерството. Това е една процедура, която касае не само трайните насаждения, но касае хидромелиоративните съоръжения, а също така и оризовите полета. Тъй като се приема, че това е инвестиция, тази инвестиция трябва да бъде защитена и затова в Закона е разписана специална процедура, при която, ако Вие искате да бракувате когато трябва да изпълнявате изисквания на Министерството по отношение на тяхното стопанисване, Министерството на земеделието да дава своето компетентно мнение. мнение. В Закона сега се казва, че трайните насаждения отпадат. Аз имам една такава хипотеза: ако в САПАРД, в първия програмен период са създадени трайни насаждения и сега собственикът решава, че просто се отказва от тях, как процедираме по този начин? Инвестициите, които са направени върху земята, трябва да бъдат защитени и е необходимо да има контрол, а също така и начина на стопанисване да бъде в прерогативите на Министерство на земеделието. Това е нещото, което ние държим, и считаме, че също в Законопроекта не облекчава административната процедура, ще създаде безвластие. Липсата на контрол означава, че всеки може да прави каквото си иска, включително и с инвестиции, които са получавани европейски средства. Няма да се спирам на останалите закони, в които се предлагат също така доста странни предложения Закона за опазване на земеделската земя отново има едни противоречия в предложенията и те са свързани с проблеми, които бяха дискутирани може би преди два или три месеца. Там също е необходим отново внимателен поглед за това как се контролира съответно преотреждането на земята и какви претенции ние ще имаме към комисиите, които осъществяват тази дейност. От тази гледна точка тези аргументи за нас са достатъчно основание да се въздържим от приемането на този Законопроект, но между първо и второ четене ще участваме активно в предложения, които съответно да създадат предпоставки

Няма. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Уважаеми колеги, ще използвам случая да поздравя учениците от училище „Свети Седмочисленици“ – София, за това, че са ни на гости. Добре дошли! Да Да им пожелаем да са живи и здрави и все така усмихнати с щастлив път в живота. Добре дошли, още веднъж! Ако обичате, режим на гласуване по Законопроекта.

Предложението е прието.

Благодаря, господин Председател. Моля за процедура за удължаване на максималния срок с три седмици на току-що приетия Законопроект.

на доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заповядайте. Заповядайте

На заседание на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията, проведено на 20 октомври 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-68, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г. На заседанието присъстваха: господин Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Андреана Атанасова и госпожа Ирина Романска – членове на Комисията за регулиране на съобщенията, и госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Законопроектът бе представен от господин Димитър Геновски. Господин Геновски подчерта, че проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава – членка на Европейския съюз, за въвеждане на мерки за привеждане на българското законодателство в съответствие съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза последно изменен с Регламент (ЕС) 2017/920 от 17 май 2017 г. Необходимостта за изменение на Закона произтича от влизането в сила от 15 юни 2017 г. на разпоредби от Регламент (ЕС) № 531/2012, въведени с изменението му с Регламент (ЕС) 2015/2120 за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. Промените в ЗЕС са свързани с предвиждане на мерки на национално ниво за прилагането на изискванията на на чл. 18 „Санкции” от Регламент (ЕС) № 531/2012, съгласно който държавите – членки на Европейския съюз, са длъжни да определят система от санкции, приложими при нарушаването на регламента, и да вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Господин Геновски поясни, че санкциите за нарушения на влезлите влезлите в сила преди 15 юни 2017 г. и действащи и към момента норми на Регламент (ЕС) № 531/2012 са предвидени в чл. 334б от Закона.

В тази връзка със санкцията, предложена с § 1 от Проекта относно чл. 331, ал. 9, следва да се гарантира, че при кандидатстване за разрешение за прилагане на надценки по чл. 6в от Регламент (ЕС) № 531/2012 предприятията няма да предоставят невярна информация. В § 2 от Проекта е предвидена санкция за предприятията, спрямо които се прилагат задълженията, предвидени в Регламент (ЕС) № 531/2012, за неизпълнение на чл. 6а от регламента.

и на правилата относно прилагането на политиката за справедливо ползване, уредени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 г. за определяне на подробни правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка. В Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения е постъпило становище от „Теленор България“ ЕАД, което бе представено по време на състоялата се след представянето на законопроекта дискусия. След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 21 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 702-01-21,

Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 702-01-21, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г. Гласували

в залата. Преминаваме към четене на доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заповядайте. Заповядайте госпожо Ганчева. Госпожо Председател, колеги, предоставям на Вашето внимание: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерския съвет на 3 октомври 2017 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 18 октомври 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерския съвет на 3 октомври 2017 г. На заседанието присъстваха: господин Велик Занчев и господин Ангел Попов – заместник-министри на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; и госпожа Красимира Стоянова директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и представители на браншовите организации в областта на таксиметровия превоз на пътници. Законопроектът бе представен от господин Ангел Попов. Със Законопроекта се определят условията за реда за продължаване срока на валидност на удостоверенията на водач на лек таксиметров автомобил за нов срок от 5 години. Според вносителите предлаганата промяна цели облекчаване на условията за извършване на таксиметрови превози, като удължаването на срока на валидност на удостоверението ще се извърши без полагане на изпит, при условие че е подадено заявление за издаване в 14-дневен срок преди изтичането на валидността на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил. В хода на дебатите по Законопроекта от представителите на браншовите организации изразиха подкрепата си за предлаганите изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози, като направиха и предложения за усъвършенстване на отделни текстове от него. От страна на вносителите бе заявено, че основната цел на Законопроекта е посредством изричната регламентация на условията и реда за продължаване на срока за валидност на удостоверенията на водач на лек таксиметров автомобил да бъде осигурена бързина при предоставяне на административната услуга и облекчаване на 70 хил. водачи с издадени вече удостоверения, така че те да не се длъжни да представят всички документи, които се изискват при първоначално издаване на удостоверението, включително да се явяват отново на изпит. В дискусията взеха участие и народните представители: Андон Дончев, Спас Панчев, Павел Христов и Георги Свиленски. След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 21 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 702-01-24, внесен от Министерския съвет на 3 октомври 2017 г.“ Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, разглеждаме една поправка в Закона за автомобилните превози и този Закон беше приет преди две години тук, в тази зала, с мнозинството на тогава ГЕРБ и Реформаторски блок. Ще си позволя да кажа за какво става въпрос, тъй като голяма част от народните представители тогава не са били запознати. Тогава, ако си спомняте, през Закона за местни данъци и такси бяха предложени и приети тези промени, които сега колегата Станислав Иванов се опитва да промени.

казахме, че от 31 декември 2017 г. изтичат разрешенията с цел да се въведе прозрачност в автомобилните превози в таксиметровите превози, да се знае кой водач коя кола управлява, коя фирма коя кола управлява и какви данъци, най важното, се плащат. Две години след поставянето на тези срокове, две години след действието на Закона стигаме до факта, в който едно по едно ще трябва да отменяме тогава приетите разпоредби. И първото нещо, което сега се предлага да се отмени, това е полагането на изпит. Още тогава ние, нашата парламентарна група, заявихме, че този Закон ще създаде проблеми, че този Закон ще изкара всички таксиметрови водачи на улицата – да стачкуват. И това ще се случи, защото Вие направихте така този Закон да работи единствено за фирмите, даващи коли под наем, за фирмите, даващи таксиметровите автомобили под аренда, но не и за шофьорите, които изпълняват тази дейност. Тези шофьори спят в автомобилите, за да могат да си плащат арендите на така наречените големи фирми. Тези шофьори са длъжни да правят всякакви нарушения на цялото законодателство, за да могат да изработят тези пари и вследствие на което стигаме до факта, в който те са натрупали и задължения към държавата, и задължения към други субекти. Ние им искаме безброй документи, за да могат да си възстановят шофьорските права и след 1 януари тези шофьори няма да могат да си изпълняват професията. И затова сега се предлага едно от тези неща, а именно изпита за водач да отпадне. Ние тази поправка ще я подкрепим, защото тя е логична. Няма как лекарят, юристът, ловецът, след като е получил веднъж документ, че има такива права – да използва дадените професии, ние да ги караме през пет години те да се явяват на изпит за таксиметров водач. Той има шофьорска книжка, положил е изпита за таксиметров водач, няма нужда да се явява през пет години. И това беше ясно и преди две години, господин Иванов, Ваш беше Законопроектът тогава, който сега Министерският съвет се опитва да подобри. Така че, уважаеми колеги, ние ще подкрепим това предложение. Продължаваме да твърдим, че секторът „Таксиметров транспорт“ не е регулиран правилно, че трябва да се почне една дискусия за това как трябва да функционира този сектор, кой трябва да го контролира, какви трябва да бъдат изискванията, защото и към днешна дата продължава да има кухи фирми, продължава да има черни таксита, продължава да има ниско качество на обслужването. И ще си позволя да предложа, тъй като и в Комисия това мина с пълно болшинство, този Законопроект да бъде гласуван и на второ гласуване днес, тъй като е важен от гледна точка на сроковете, за да могат шофьорите да си подновяват разрешителните, които изтичат в края на 31 декември. Благодаря Ви. Благодаря, господин Свиленски. Реплики към изказването на господин Свиленски? Не виждам. Колеги, днес имаме гости от град Русе на балкона. Нека да ги поздравим с „Добре дошли“! Други изказвания? Не виждам други изказвания.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Моля да подложите на гласуване следното процедурно предложение – срокът между първо и второ четене на този Законопроект да бъде съкратен на три дни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов. Има обратно предложение от господин Свиленски. Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. В изказването направих процедурното предложение, сега ще го повторя. Колеги, както видяхте, Законът беше приет с един глас „въздържал се“. Нямаше изказвания против текстовете. Касае един единствен параграф. И нека не прилагаме за пореден път процедурна практика между първо и второ гласуване в един отворен закон да се вкарват други текстове с други намерения. Ако някой е имал намерение да прави други промени, Народното събрание работи всеки ден, ние тук заседаваме, Транспортна комисия заседава всяка сряда, и е можело да разгледаме кой каквито желания е имал. Така че предлагам Законът да бъде гласуван и на второ гласуване, защото той е жизненоважен за тези 60 хил. шофьори, които чакат да си продължат разрешенията. Не го ли приемем днес този Закон, те няма да могат да си възстановят правата на таксиметрови водачи и от 1 януари голяма част от тях ще останат без работа. Наистина молбата ми е да подложите на гласуване Законопроекта за второ гласуване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Свиленски. Гласуваме първо предложението на господин Иванов за срок три дни между първо и второ четене на Законопроекта и след това ще гласуваме Вашето предложение. Добре, прекратете гласуването. Имаше първо предложение от господин Свиленски, ще подложим на гласуване неговото предложение за приемане

по прегласуване. Гласували 130 народни представители: за 45, против 47, въздържали се 38. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Действително трябва да имаме и доверие в тази зала, но аз Ви нямам доверие на колегите от ГЕРБ. Вие сте подготвили промени между първо и второ четене и в рамките на 3 дни имате готовност да направите тези промени.

да има дори и 3-дневен срок, в който Вие да промушите промени в Закона между първо и второ четене. Господин Иванов! Парламентът има правила, които трябва да се спазват, ако искате да има публичност във Вашите предложения. А не постфактум, след приемане на второ четене, Вие

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Първо, възразявам срещу това да има възможност за отрицателен вот, след като сме правили процедурно гласуване. Съобразно Правилника, нямаме такава опция. Но моля, когато народен представител против Правилника обяснява, че ненормалното е нормално, че изключението трябва да стане правило, да не прилагате това, остро да възразите и да апелирате за спазване на Правилника. Четем чл. 83, който казва – задължително срокът най-малко е 7 дни, само по изключение може да се намали на 3 дни, а Вие казвате да няма срок. Ето това е изключението, което не може да стане правило и

внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията, проведено на 20 октомври 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г. На заседанието присъстваха господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, господин Дамян Войновски – главен секретар на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и комисар Бойко Рановски – началник-отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“. Със Законопроекта се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО. С предлаганите промени се предвижда удостоверенията за техническа изправност да се признават взаимно в случаите на пререгистрация на вече регистрирано от друга страна – членка на Европейския съюз, превозно средство. В Законопроекта са залегнали и текстове, според които служебно ще се прекратява регистрация на превозно средство, когато по време на периодичен технически преглед се установят опасни технически неизправности. Регистрацията на превозното средство ще се възстановява служебно след успешно преминаване на технически преглед. С друго изменение се предвижда да се регистрират показанията на километропоказателя на превозното средство за пробег при всеки технически преглед. Предлага се и при прехвърляне на собствеността на моторното превозно средство с писмен договор в него да се изписват показанието на километража му към деня на продажбата. В тази връзка са предвидени и санкции, които ще се налагат на лице, което манипулира и/или измени показанията на километража на моторното превозно средство. Директива 2014/45/ЕС съдържа изисквания за преминаване на допълнителни периодични технически прегледи при настъпване на определени обстоятелства с цел повишаване на безопасността при използване на превозните средства. В тази връзка се създава нов чл. 147а, с който се предвижда извършването на допълнителни технически прегледи в случай на: временно спиране от движение на превозното средство поради техническа неизправност, възникнала след произшествие и засегнала някои от следните следните основни елементи, свързани с безопасността на превозното средство; ходова част, окачване, кормилно управление и спирачна уредба, система за активна и пасивна безопасност; изменение в конструкцията на превозното средство, свързано с безопасността на превозното средство или опазване на околната среда или промяна в категорията му. Също така се предлагат изменения с оглед засилване на последващия контрол върху работата на контролно-техническите пунктове, контролните органи ще имат възможност да извършват повторни проверки на техническата изправност на превозните средства. Със Законопроекта се регламентира извършването на обмена на информация между Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за регистрираните пътни превозни средства и за периодичните прегледи за проверка на техническата им изправност. Друга съществена промяна, предлагана със Законопроекта, се отнася до обединяването обединяването на режима „Разрешение за провеждане на допълнително обучение за водачи на моторни превозни средства“ с режима „Разрешение на теоретично и практично обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство“. Според вносителите предвид факта, че двата регулаторни режима са много сходни, е целесъобразно те да бъдат обединени в един режим, което ще доведе до намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. първо и второ четене, между първото му и второ гласуване ще направят конкретни предложения за подобряване на определени разпоредби от него. По време на дискусията господин Свиленски постави въпроса към вносителите за необходимостта и спешността на Законопроекта. Участие в дебатите взеха и народните представители Станислав Иванов, Йорданка Фикирлийска, Николай Тишев, Лало Кирилов, Димитър Данчев. След проведени разисквания по Законопроекта и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията с 9 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 3 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.“ Благодаря Ви.

Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, Предлагам на Вашето внимание: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 18 октомври 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – зам.-министър Красимир Ципов, и Тихомир Тодоров – инспектор в отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“; от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – зам.-министър Ангел Попов. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов. В изложението си отбеляза, че предложените промени в Закона за движение по пътищата са във връзка с въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива 2014/45/ЕС и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторни превозни средства и технически ремаркета и за отмяната на Директива 2009/40. Основните изменения са свързани с взаимното признаване на удостоверенията за техническа изправност в рамките на Европейския съюз със служебно прекратяване на регистрацията на превозното средство при техническа неизправност, с установяване на манипулация на километража на превозното средство. Освен това в Законопроекта се предвижда и разширяване на обхвата на превозните средства, които подлежат на периодичен технически преглед. Обхватът на проверяваните превозни средства се разширява до най-рисковите групи: участници в пътното движение; двуколесни- и триколесни превозни средства и високоскоростни трактори. Технически прегледи ще обхващат и мотопедите и превозните средства с атракционна цел. Със Законопроекта се въвежда извършване на техническите прегледи не в зависимост от вида на превозното средство, а в зависимост от категорията му. Регламентира се и извършването на допълнителни технически прегледи в случаите на временно спиране от движение на превозното средство поради техническа неизправност, възникнала след произшествие, при изменение в конструкцията на превозното средство, свързана с безопасността или опазването на околната среда, или промяна в категорията му. Основна цел на въвежданата Директива и на Законопроекта е да се осъществява ефективен контрол върху лицата, получили разрешение за извършване на периодични технически прегледи. За целта се предвижда създаването на специален орган по надзор, на който се предоставя възможност да контролира органите да извършват повторни проверки на техническата неизправност. Обменът на информация между Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за регистриране на пътните превозни пътните превозни средства и за проведените периодични прегледи за техническа неизправност ще се извършва по електронен път. Предвидена е и глоба на лице, което манипулира километража. Предлаганите изменения и допълнения са отговор на нарастващия брой пострадали при пътно транспортно произшествие, както и повишаване отговорностите на лица, които управляват технически неизправни пътни превозни средства, извършват технически прегледи или превозват неукрепени товари в нарушение на Закона. Предвидени са и изменения, свързани с намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса. От името на Министерството на вътрешните работи зам.-министър Красимир Ципов изрази подкрепа на Законопроекта. В разискванията взеха участие народните представители: Станислав Владимиров и Цветан Цветанов. Беше отбелязано, че е наложително да се приеме нов Закон за движение по пътищата. Представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията увериха, че се готвят три нови закона. на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържали се“, предлага на Народното събрание да приеме

по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – след почивката. Половин час почивка. (След